Преди да пристъпим към дневния ред, съгласно обявената вчера програма за тази седмица, едно съобщение. Днес, 14 януари 2010 г., е раздаден на народните представители общ проект на законопроектите за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приети на първо четене на 18 декември 2009 г. Проектът е изготвен от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм на основание чл. 71, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД по Законопроект за агенциите за временна заетост, № 954-01-27, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 07.10.2009 г. Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 11 ноември 2009 г., разгледа и обсъди Законопроект за агенциите за временна заетост, № 954-01-27, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 7 октомври 2009 г. В заседанието участваха следните представители от Националния осигурителен институт: господин Сотир Ушев – управител, госпожа Весела Караиванова – подуправител, господин Йосиф Милошев, господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Индустриални отношения” в Министерството на труда и социалната политика. Присъстваха и представители на социалните партньори. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доктор Цветан Костов, който е един от вносителите. Основната цел на законопроекта е да се създадат нормативни условия за разширяване на предоставените услуги чрез въвеждане на възможности за наемане на работници и служители от агенции за временна заетост, като се постига баланс между гъвкавостта и сигурността. Законопроектът е изготвен в съответствие с добрите практики на страните – членки на Европейския съюз, приетите и действащи международни норми и стандарти, ратифицираната от България през 2005 г. Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра бюра (агенции) по труда, която предвижда мерки за гарантиране на защита за работниците, наети от частните бюра (агенции) по отношение на минимално заплащане, заплащане, работно време и други условия на труд, здравно и социално осигуряване, достъп до обучение, безопасни и здравословни условия на труд, колективно договаряне, обезщетения и други. Законопроектът отчита и принципите на приетата на 19 ноември 2008 г. Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно работата чрез агенции за временна заетост, чиято цел е да гарантира защита на наетите чрез агенции за временна заетост работници, да повиши качеството на работата, като осигури принципа на равното третиране по отношение на наетите чрез агенции за временна заетост работници и служители и признае тези агенции за работодатели. Законопроектът въвежда в българското законодателство легални дефиниции на „Агенция за временна заетост”, „работник или служител за временна заетост”, „предприятие ползвател”. Акцентира се и върху понятието „временна заетост”, като е определен и срок за извършване на съответната работа или дейност до дванадесет последователни месеца и възможност за продължаването й с още шест месеца. Въвежда се регистрационен режим за осъществяване на дейността след регистрация в Агенцията по заетостта и удостоверение от министъра на труда и социалната политика, което се вписва в създадения за целта публичен регистър. Определени са редът, условията и необходимите документи за осъществяване на регистрацията. Регламентирани са права и задълженията на агенциите за временна заетост. Те следват да сключват договор с работниците или служителите и съответното предприятие–ползвател, като са предвидени и минимални изисквания към съдържанието на договорите. Агенцията за временна заетост ще е осигурител по отношение на наетите лица, тоест тя изплаща договореното възнаграждение и внася съответните осигурителни вноски, като те не могат да бъдат по неблагоприятни от приложимите за работниците и служителите за предприятието ползвател. Предвидени са разпоредби за правата и задълженията на работниците и служителите, наети от агенция за временна заетост. Те имат същите права и статут като работниците и служителите в предприятието ползвател. Описани са и правата, и задълженията на предприятието ползвател, което е задължено да осигурява същите условия същите условия на труд и заетост за работещите, наети от агенция за временна заетост, с тези, които работят в него. Предмет на особено внимание е контролът по осъществяване на тази дейност. Предвидено е той да се осъществява от Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” в рамките на техните правомощия и обект на контрол. Предвидени са и съответни глоби при неспазване на изискванията на закона. На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 3 от Кодекса на труда законопроектът е предоставен за обсъждане от Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и за становища от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и социалните партньори. Постъпили са становища от Националния съвет за тристранно сътрудничество, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. В хода на дискусиите по законопроекта бе представено становището на Министерството на труда и социалната политика, което отчита необходимостта от уреждане на тази материя и споделя, че е постигнато съгласие между социалните партньори за сключване на национално споразумение между национално представителните организации на работодателите и работниците и служителите. Националният съвет за тристранно сътрудничество, който се състои от представители на правителството и национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, на заседание от 5 ноември 2009 г. е взел поредица консенсусни решения за създаване на специална работна група на бипартитен принцип към Националния съвет за тристранно сътрудничество, която да обсъди текстовете и направените коментари, изразените становища и мнения по законопроекта. С това решение се потвърждават и решенията на Националния съвет за насърчаване на заетостта към министъра на труда и социалната политика от 22 октомври 2009 г. Социалните партньори са постигнали договореност до края на м. септември 2010 г. работната група да изготви вариант на три споразумения за агенциите за временна заетост, за надомната работа и за дистанционната работа. В своите становища АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ подкрепят по принцип законопроекта, като имат и съответни предложения по отделните текстове. В хода на обсъжданията КНСБ и КТ „Подкрепа” изразиха сериозни забележки към законопроекта и предлагат създаване на законов регламент, да се пристъпи към изготвянето и подписването на Споразумение за агенциите за временна заетост между национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в съответствие с една от хипотезите в Директива 2008/104 ЕО на Европейския парламент и Съвета относно работа чрез агенции за временна заетост. Като се отчита и връзката със законодателството на Европейския съюз, е изискано и становище от отдел „Европейско право”, съгласно което предложеният законопроект съответства на изискванията на Директива 2008/104/ЕО. В дискусиите по законопроекта бяха изказани и мнения, че регламентацията на „тристранните взаимоотношения”, статута и дейността на агенциите за временна заетост, правата и задълженията на работниците и служителите и предприятията-ползватели изисква детайлен преглед и не могат да бъдат изчерпани с настоящия законопроект. Народните представители се обединиха около мнението, че в съответствие с принципите на социалния диалог при регулиране на индустриалните отношения следва да се насърчи развитието на независимия двустранен диалог между работодателските и синдикалните организации, включително и чрез сключването на споразумения, които впоследствие да получат подходяща законова санкция. Подобен подход съответства и на ангажиментите на България като член на Европейския съюз. Същевременно предвиденият с Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно работа чрез агенции за временна заетост срок за транспониране в законодателството на държавите-членки до 5 декември 2011 г. ще позволи изготвянето на обществено подкрепени регламенти за гарантиране защитата на работещите, наети чрез агенции за временна заетост. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 1 глас, „против” – няма и „въздържали се” - 17, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за агенциите за временна заетост, № 954 01 27, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 07.10.2009 г.” Благодаря за

за агенциите за временна заетост, № 954-01-27, с вносител – народният представител Ваньо Шарков и група народни представители. Законопроектът бе представен от вносителя господин Цветан Костов. Предложеният Законопроект за агенциите за временна заетост има за цел да развие трудовото ни законодателство в областта на заетостта чрез въвеждане на възможността за наемане на работници от така наречените агенции за временна заетост. структурно отношение съдържанието му е представено в три глави, в обемно отношение включва 45 члена и подразделение Преходни и заключителни разпоредби с 4 параграфа. Предлаганият законопроект, според вносителите, се основава на ратифицираната през 2005 г. от България Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра от 1997 г. В общественото пространство от години въпросът с дейността на агенциите за временна заетост е дискусионен, поставян е на различни нива, обсъждан и анализиран задълбочено, защото е сложен, спорен и деликатен. Вносителите ни предлагат неговото решаване с изцяло нов закон. Заслужава да се отбележи за сведение, че и към този момент има правна регламентация по този въпрос на законово ниво. Известно е, че всички въпроси на трудовата заетост, независимо дали се отнасят за трайна или временна заетост, се уреждат в основния нормативен акт за регулиране на трудовите отношения Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане, в Закона за насърчаване на заетостта и нормативните актове за неговото прилагане и в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Разглежданият законопроект определя агенциите за временна заетост като лица, регистрирани по българското законодателство, законодателството на държава-членка на ЕС или на държава-страна по споразумението за ЕИО, които наемат работници и служители с цел да ги представят временно на предприятие-ползвател за извършване на временна заетост или дейност под тяхно ръководство и срещу заплащане. Дефинират се понятия като „временна заетост”, „предприятие-ползвател” и „работник или служител за временна заетост”. Определя се срокът на тази временна заетост – до 12 последователни месеца в предприятието - ползвател и възможност за продължаване за срок до 6 месеца. Въвежда се регистрационен режим в Агенцията по заетостта и издаване на удостоверение от министъра на труда и социалната политика или оправомощено от него длъжностно лице – Глава втора разписва детайлно тази процедура. В Глава трета се дефинират правата и задълженията на агенциите за временна заетост, на работниците и служителите, наети за временна заетост, и на предприятията-ползватели. Основното и най-важното в предлагания законопроект е така нареченото „тристранно взаимоотношение” – работник, агенция за временна заетост и предприятие - ползвател. Тоест, работникът или служителят се намира в трудово правоотношение с един работодател, а полага за известно време труд при друг и това става по силата на сключен между работодателя му и ползващия го работодател договор. От името на Министерството на труда и социалната политика отношение по законопроекта взе заместник-министър Христина Митрева. Тя изтъкна, че МТСП винаги винаги е отчитало необходимостта от регламентация на дейността на агенциите за временна заетост. При обсъждане на антикризисните мерки в Националния съвет за тристранно сътрудничество е било постигнато съгласие между представителите на правителството и на организациите на работниците и служителите и на работодателите дейността на агенциите за временна заетост да се регулира чрез сключване на Национално споразумение между представителните синдикални и работодателски организации. Съгласно чл. 3 от Кодекса на труда, държавата осъществява регулирането на трудовите отношения в сътрудничество и след консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Представено бе и становище на Националния съвет за тристранно сътрудничество, в което е прието единодушно законопроектът да не се обсъжда. Предложено е да се създадат работни групи за подготвяне на споразумения за агенциите за временна заетост, надомна и дистанционна работа и предложения за законодателни промени, които да бъдат приети до края на м. септември 2010 г. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 2 гласа, без „против” и „въздържали се” – 14 гласа, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! С внасянето на този законопроект ние целим запълване на една празнина в националното законодателство. Липсва правна основа, която да регулира специфичната дейност и условия на труд в агенциите за временна заетост. Частичното уреждане на тази материя в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и поднормативните актове към него е недостатъчно. При разработване на проекта са взети предвид както добрите практики на страните-членки на Европейския съюз и действащите международни стандарти, съобразяване с Евродиректива 2008/104, така и специфичните особености на българското трудово законодателство. С ратифицирането на Конвенция № 181 на Международната организация на труда България следва да предприеме мерки за гарантиране защитата на наетите за временна заетост работници по отношение на тяхното минимално заплащане, работно време, социално и здравно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, колективно трудово договаряне, обезщетения и т.н. С предлагания законопроект смея да твърдя, че всичко това е постигнато. Дефинирани са основните субекти при осъществяване на временната заетост, обхватът и продължителността на временната работа. Уреден е регистрационният режим за извършването на дейност от агенциите. Регламентирани са правата и задълженията на агенциите за временна заетост, на работниците и служителите, наети за временна работа, на предприятията-ползватели. Основни изисквания към дейността на агенциите са сключване на договори за предоставяне с предприятията-ползватели и на трудови договори с работещите по Кодекса на труда. Предвидени са и административно-наказателни разпоредби в случай на неизпълнение на задължения по този закон. Ние смятаме, че един закон за агенциите за временна заетост е необходим и отговаря на потребността от нормативно регулиране на отношенията между субектите, ангажирани при извършване на тази дейност. Той допринася за постигане на ефективна заетост чрез повишаване на гъвкавостта, съчетана със сигурност на пазара на труда. При разглеждането на законопроекта в Социалната комисия останах с впечатление, че голяма част от членовете й не дооцениха смисъла, заложената в него идея, неговата актуалност и приноса за икономиката и за пазара на труда. Не искам да приема, че позицията им е подчинена на нечии интереси, свързани с опериращите на трудовия пазар знайни и незнайни посреднически фирми.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, на нашето внимание за пореден път през последните години е Законопроектът за агенциите за временна заетост. Аз ще си позволя да се върна малко назад във времето, защото този законопроект има много интересна история в българското Народно събрание. През 2007 г. една работна група в Министерство на труда и социалната политика разглежда един Законопроект за агенциите за временна който не среща подкрепа в рамките на работната група и между социалните партньори. Всъщност законопроектът, който сега е на нашето внимание, е същият с много малки промени, настъпили през годините в него. През м. септември 2007 г. Министерство на труда и социалната политика предлага да се реши въпросът с агенциите за временна заетост чрез въвеждане на една нова Глава девета в Закона за насърчаване на заетостта. Отново в хода на дискусиите в работната група този проект не среща разбиране и съгласие между социалните партньори. Независимо от това 2008 г. законопроектът във вида, в който сега е на нашето внимание, се внася отново от група народни представители от Синята коалиция за обсъждане в Народното събрание. Същият този законопроект с много малки, минимални корекции в края на мандата на Четиридесетото Народно събрание отново е разгледан и отхвърлен от Народното събрание. Междувременно една група народни представители от тройната коалиция в края на мандата на Четиридесетото Народно събрание внася промени в Кодекса на труда, които имат за цел да регулират материята, свързана с агенциите за временна заетост. Откъде произтича потребността агенциите за временна заетост да намерят своето законодателно решение в българското законодателство? Това произтича от факта, че в 15 страни – членки на Европейския съюз този въпрос е уреден с отделен Закон за агенциите за временна заетост. Има други страни – това са 4 на брой страни, в които регистрацията, лицензирането на агенциите за временна заетост не е изискване, което е предявено към законодателството. Така че има различни практики в страните – членки на Европейския съюз от гледна точка на регулиране на тази материя, свързана с уреждането на проблема с агенциите за временна заетост. В условията на икономическа криза е изключително важно този въпрос да бъде уреден законодателно, тъй като, от една страна, става въпрос за въвеждането на гъвкави форми за заетост, а, от друга страна, става въпрос за гарантиране и сигурност на трудовите и осигурителните права на работниците и служителите, ангажирани от агенции за временна заетост. Междувременно през 2005 г. българският парламент ратифицира Конвенция № 181 на Международната организация на труда, която урежда въпросите, свързани с частните бюра – агенциите по труда.

Това е ситуацията около историята на този законопроект в правителствата и в Народното събрание на Република България до този момент. Интересно е да се спомене, че в директивата съюз – в чл. 11, ал. 1, се препоръчва законодателството, свързано с агенциите за временна заетост, да бъде уредено по пътя на диалога и съгласието между социалните партньори и държавата и след постигане на такова съгласие, на такова споразумение да се търсят варианти за законодателно решение на проблема. В съгласие с този текст на конвенцията Националният съвет за тристранно сътрудничество в хода на подготовката на антикризисната програма в края на миналата година постига с консенсус споразумение, че по въвеждането на директивата ще започнат преговори между работодатели, синдикати и държавата от гледна точка на постигането на оптималния вариант за уреждане на този въпрос. Това е правната, политическа и законодателна среда, в която на нашето внимание е представен за пореден път въпросът за уреждане за уреждане на агенциите за временна заетост. Иначе в законопроекта по един доста приличен начин са уредени въпросите, свързани с регистрацията, лицензирането

разбира се, някои от тях търпят сериозна критика. Уреден е и статутът на така наречените работодатели-ползватели, ситуирани като субекти, на които се предоставя работна сила. И тук е един от големите проблеми на този законопроект. Защото на практика основният въпрос в този законопроект е има ли нужда от така наречената трисубектна регулация на трудовите правоотношения? Има ли тройното трудово правоотношение място в българското законодателство и заобикаля ли то на практика така нареченото двустранно трудово правоотношение? Това е една нова правна фигура в българското законодателство и заслужава особено внимание, защото на практика тук се сключва един договор между Агенцията за временна заетост и работодателя – ползвател, респективно се сключва един друг договор между работници и служители и Агенцията за временна заетост. На практика този договор между работника и служителя и Агенцията за временна заетост е абсолютно фиктивен трудов договор, защото

Това е един от големите проблеми, защото работникът и служителят получават своето възнаграждение не по-различно от възнаграждението на останалите работници, които са извън схемата на временно заетите, получават същото възнаграждение, забележете, от Агенцията за временна заетост, независимо от това, че той предоставя своя труд на предприятието – ползвател. Това е един огромен проблем, който не е решен в предложения законопроект. Законопроектът урежда възможността за възникване на задължения за престиране, за предоставяне на труд към един работодател не в резултат на директно двустранно трудово правоотношение и трудов договор между работника и работодателя, а в резултат на система от две каскадни, свързани правоотношения. Това е един прецедент в българското законодателство и тъкмо затова Националния съвет за тристранно сътрудничество е в рамките на диалога до изтичането на възможния срок – 5 декември 2011 г., за въвеждане на изискванията за директивата, да се направи всичко възможно, за да се постигне един консенсусен вариант със съгласието на Националния съвет за тристранно сътрудничество между работодатели и синдикати, който да бъде подкрепен от българското правителство и българското Народно събрание. С надеждата това да се случи, сега Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да подкрепи предложения проект.

Уважаеми колеги, внесеният законопроект е едно потвърждение на максимата, че всичко ново е добре забравено старо. Но в случая не може да се каже, че става дума и за добре забравено старо, защото аналогичен законопроект точно четири беше разработван и внасян в рамките на Четиридесетото Народно събрание. И от текста, който ни е предоставен от колегите от Синята коалиция, се вижда, че те не са си направили труда да отговорят на основните въпроси, които бяха зададени при дебатите в предишния парламент, които, за съжаление, се явяват пречка за приемане на този законопроект и за възприемането на този подход подход при създаването на нормативна база, която да урежда агенциите по трудова заетост. Изключително подробна беше справката, която направи господин Адемов за развитието на темата по агенциите за временна трудова заетост, като се започне от 2007 г., когато в бившето Министерство на труда и социалната политика беше започната работа по този законопроект. Но тъй като не се срещна разбирането и подкрепата

решаване на този въпрос отгоре, без да се вземе мнението на социалните партньори. Всъщност това е и първият от основните проблеми, които възникват при предложената нормативна уредба за уреждане на временната трудова заетост, а именно, че в рамките на демократичните принципи, когато става дума за уреждане на въпроси, свързани със заетостта, това да се прави без подкрепата на работодателските и синдикалните организации, на техните професионално представени съюзи, е признак на един отживял и некоректен подход. В рамките на демократичните традиции е необходимо, когато се предлага уреждането на подобни взаимоотношения, във всички случаи да се търси и да се намери подкрепата на синдикалните организации и на работодателските организации. Искам ясно да кажа, че тук въпросът не стои за или против създаването на агенции за временна трудова заетост. Още повече, в условията на финансова и икономическа криза е ясно, че трябва да бъдат стимулирани всички форми на гъвкава заетост. Въпросът е дали предложената уредба дава някакъв вариант ние да решаваме тези проблеми, дали това е стъпка, която да създава заетост и да създава варианти за решение на проблемите с безработицата. Наистина правителството би следвало да се замисли, предвид стъпаловидното, лавинообразно увеличаване броя на безработните - според една статистика с по-няколко хиляди на седмица, с очаквана официална прогноза за нарастването на безработицата на 11% и прогноза на синдикалните организации за безработица в края на следващата година на 17%. Но, за съжаление, предложените решения по никакъв начин не водят към ограничаване на безработицата или създаване на заетост на хората, които ще понесат последиците на икономическата криза, а именно - ще останат без работа. Напротив. Предложената уредба създава нови, още по-сериозни проблеми. Бих казала, че това е една палиативна мярка да се борим с безработицата, която в крайна сметка вместо да реши, ще създаде повече проблеми. За какво става дума? Ако се спрем на основната идея на европейската директива от края на миналата година, която поставя въпроса за създаване на агенции за временна трудова заетост, ще видим, че основната идея на тази директива е защита на правата на работниците и на служителите. За съжаление, предложеното решение не води до подобна защита. Напротив, създава повече проблеми пред хората на наемния труд. В България има традиции в регламентирането на трудовите правоотношения и няма спор нито сред юристите, нито сред икономистите, че става дума за едни двустранни правоотношения. В случая предложеното решение създава една тристранност на трудовите правоотношения, която в крайна сметка ще удари именно хората, които ще бъдат засегнати най-много от икономическата и финансовата криза, хората на наемния труд. Защитите, които в момента съществуват и са предоставени от трудовото законодателство, които бяха развивани по време на предишното управление, ще бъдат ограничени в тази форма на заетост, а именно временната трудова заетост. Защо? Защото при създаването на едно тристранно трудово правоотношение основното правоотношение е между двамата работодатели, както неправилно се изразяват авторите на този законопроект, като под работодатели разбират агенцията, която ще бъде посредник в осигуряването на тази трудова заетост, и същинския работодател. Между тях съществуват не други, а търговски отношения. Интересно е какъв е характерът на отношенията между работника и Агенцията за трудова заетост, защото реално те не се явява в истинския смисъл на думата работодател. Напротив, тук става дума по-скоро за едно търговско правоотношение. Тоест, ние ще създадем един нов субект на пазара на труда, който ще генерира печалба – агенциите за трудова заетост. Това ще бъде отново за сметка на хората на наемния труд, на хората с най-ниски доходи, на хората, които и без това ще бъдат ударени най-съществено от икономическата и от Кажете ми по какъв начин те ще търсят защита, например, в условията на трудова злополука? По какъв начин те ще реализират своите възможности за синдикално сдружаване? По какъв начин ще търсят своите възможности за решаване на колективни трудови спорове, по какъв начин ще упражнят правото си на стачка, след като реално отношенията, които възникват, са между тях и агенциите за временна трудова заетост. Тоест, с този законопроект ние ще създадем проблеми на хората, които в момента имат нужда от защита, на хората, които евентуално ще останат без работа. Как те ще търсят своите права при прекратяване на временните трудови правоотношения? От кого ще търсят тези права? По какъв начин ще получат своите обезщетение за неправилно прекратяване на тези правоотношения. Това са въпроси, на които този законопроект не дава отговор. Да не говорим за унизителното отношение и впечатление, което създават някои текстове в законопроекта. Например, чл. 24, който говори за предоставяне за ползване на работници. Все пак полагането на труд, правото на труд винаги се радвало на уважително отношение както в българското законодателство, така и в общоприетата публична лексика. Да връщаме лентата назад и да говорим говорим за предоставяне за ползване на работници мисля, че е некоректно и унизително, още повече в условията на икономическа и финансова криза. Аз мисля, че усилията на правителството, на хората, които са ангажирани с работа по трудовото законодателство, трябва да бъдат насочени в друга посока, а именно в посока реална защита на хората, които през тази година ще останат без работа. След като така или иначе в Бюджет 2010 бяха ограничени възможностите за ползване на активните мерки на пазара на труда, които даваха възможности за заетост на хората, оставащи без работа, без работа, трябва да се търсят възможности именно в тази посока. Законодателството трябва да бъде насочено към подкрепа на хората, които ще останат без работа, към улесняване на защитата на техните трудови права, а не към създаването на едни изкуствени правоотношения на едни нови субекти на пазара на труда, които няма да решават, а ще създават повече проблеми. За да не се спекулира с това, че България има ангажименти по въпросната директива за работата на трудовите агенции за временна срокът, в който трябва да бъде прието съответното законодателство, е до края на 2011 г. Там има едно изискване за търсене и постигане на съгласие между социалните партньори. Нека в условията на криза наистина да не нарушаваме добрия тон и добрите взаимоотношения, които при последните български правителства бяха градени със социалните партньори, и наистина да се търсят решения, които в крайна сметка ще бъдат в защита на хората, хората, в момента засегнати най-вече от икономическата и финансовата криза. Използвам случая да отправя апел към министъра на труда и социалната политика и към българското правителство. Наистина трябва да се търсят форми да се стимулира временната заетост, да се стимулират гъвкавите форми на заетост, но нека това не се случва за сметка на хората на труда. Нека стартът, който дадохме за 2010 г., а именно грижата за хората с най-ниски доходи, за хората на наемния труд, която беше ограничена поради ограничените средства в бюджета, да не се прехвърля и разпростира и върху трудовото законодателство. Нека да търсим защита, а не да ограничаваме възможностите за защита на хората на труда. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма желаещи. Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение към обсъждания законопроект? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване

председателят на комисията госпожа Даниела Петрова. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати Димитър Дерелиев – заместник-министър на културата, Милда Паунова и Ивелина Колева

На редовно заседание, проведено на 16 декември 2009 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 954-01-53, внесен от Даниела Петрова, Силвия Хубенова и Красимир Велчев на 09 Законопроектът бе представен от госпожа Даниела Петрова. Законът за закрила и развитие на културата определя основните принципи и приоритети на националната културна политика, културните организации и органите за закрила на културата. С предложения законопроект се цели уеднаквяване на процедурата по назначаването и провеждането на конкурси в културните институти. По този начин ще се създаде реална възможност за преодоляване на съществуващата неравнопоставеност

След проведената дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 9 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се” подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата,

на Комисията по правни въпроси ще ни запознае заместник-председателят й - народният представител Тодор Димитров.

Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 954 – 01 – 53, внесен от народните представители Даниела Петрова, Законопроектът бе представен от съвносителя госпожа Даниела Петрова. С него се цели уреждането на трудовите правоотношения на работниците и служителите в държавните културни институти в чужбина, като се въвежда законовото изискване те да се назначават за срок от 3 години. Заварените към момента на влизането на закона в сила трудови правоотношения с работниците и служителите в държавните културни институти в чужбина се запазват до изтичането на сроковете С преходната разпоредба на § 9а от законопроекта се преодолява законова празнина, като се въвежда задължение министърът на културата да обяви конкурси за директори на всички държавни културни институти. Това е необходимо, тъй като в момента съществуват безсрочни трудови договори за директорите на отделни държавни културни институти. На практика се стига до неравнопоставеност на директорите на държавните културни институти и до невъзможност за изпълнение на въведеното законово изискване от Кодекса на труда за срочност на възникналите въз основа на конкурс правоотношения. С предложената разпоредба ще се преодолеят тези проблеми и ще се създаде практическа възможност за приложение на законовите разпоредби. От Министерството на културата присъства господин Димитър Дерелиев – заместник-министър. Той подкрепи внесения законопроект, който е необходим за работата на министерството. Задължението за провеждане на конкурс на министъра на културата води до последователно провеждане на конкурсното начало.

Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 954–01–53.” Благодаря. Благодаря. С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае д-р Алексиева. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 954-01-53, внесен от Даниела Петрова, Силвия Хубенова и Красимир Велчев на 9 декември 2009 г. Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 13 януари 2010 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 954-01-53, внесен от Даниела Петрова, Силвия Хубенова и Красимир Велчев на 9 В заседанието участваха: госпожа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Милда Паунова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на културата, и представители на социалните партньори. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Силвия Хубенова, която е сред вносителите. Основната цел на законопроекта е да усъвършенства действащото законодателство, регулиращо трудовите правоотношения на работещите в областта на културата. Регламентира се срочност на трудовото правоотношение за работниците и служителите в българските културни институти в чужбина, като се въвежда тригодишен срок. Предвидено е запазване на заварените трудови правоотношения до изтичане на техните срокове за всеки конкретен случай.

Във връзка с това се предвижда задължение за министъра на културата в срок от два месеца от влизането на закона в сила да обяви конкурси за заемане на ръководните длъжности в държавните културни институти и българските културни институти в чужбина, както и определяне на момента за обявяване на всеки конкурс след изтичане на съответния мандат, а именно не по-късно от един месец след изтичането на срока на съответното правоотношение. На основание чл. 69, ал. 2 и 3 от нашия правилник са получени становища от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на културата и Националния съвет за тристранно сътрудничество, които подкрепят законопроекта. Народните представители се обединиха около мнението, че със законопроекта се прецизират разпоредбите в областта на трудовите правоотношения, като се осигурява прозрачност, съчетана с равнопоставеност и предвидимост по отношение на условията, при които възниква трудовото правоотношение. С предложенията се осигурява плавен преход към новия мандат и стабилност на мениджмънта, без да се затруднява дейността на съответните културни институти. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 11 гласа, „против” няма и „въздържали се” – 3 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата,

От името на вносителите – заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Бих искала да направя някои допълнения във връзка с мотивите, които чухте в докладите на трите комисии, които разглеждаха Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. Тези допълнения са свързани, освен с изтъкнатите мотиви, и с факти, чрез които аз искам да ви ги докажа. Мотивите, които тримата вносители – госпожа Петрова, господин Велчев и аз

са свързани с различното отношение към позицията на директор на държавен културен институт в законови и подзаконови нормативни актове. Основният ни мотив беше тези актове да бъдат синхронизирани и да се избегнат някои конфликти, противоречия и неравнопоставеност при заемането на този тип длъжности. В Наредба № Н-4 от 14 юни 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти на Министерството на културата са посочени три срока за конкретните длъжности: - за срок от три години – длъжността „директор на държавен културен институт”;

Виждате, че тук съществува неравнопоставеност, която противоречи на чл. 8, ал. 3 в Кодекса на труда, в която се казва, че при осъществяване на трудови права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, като са изброени елементите на народност, произход, но един от елементите на дискриминация е в срока на договора и продължителността на работното време. Освен това, въпреки

не може да бъде по-дълъг от три години, в 21 институции от национален културен характер директорите са на безсрочни трудови договори. Това според нас е елемент на дискриминация и затруднява развитието на културните институти, защото се пропуска възможността за конкурсно начало, за по-добър мениджърски екип, за ново мениджърско отношение. В този смисъл ние считаме, че е важно лицата, които заемат един и същи тип длъжност, да бъдат с еднакви изисквания относно срочността на техните трудови договори. нашият законопроект запълва една празнина в Закона за закрила и развитие на културата, тоест задължава министъра на културата да обяви конкурси след приемането на закона. Искам да ви кажа, че аз бях представил на вносителите в Националния съвет за тристранно сътрудничество, в което представители на синдикати и работодатели единодушно подкрепиха промените в законодателството. Представителят на КТ „Подкрепа” заяви, че при тях постъпват много жалби от културни институции с национално значение във връзка с недоброто отношение на директорите на тези институции към екипите им, които са на безсрочни трудови договори. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на народния представител Силвия Хубенова. Откривам дебатите по законопроекта. Има ли желаещи за изказвания?

конкурсното начало да се въвежда навсякъде и условията да бъдат равнопоставени, така че от тази гледна точка не бих могъл да имам нещо против закона и разбирам логиката, по която е внесен. В това отношение бих подкрепил това, което предвижда този законопроект. За мен проблемът е в начина, по който той ще се изпълнява. Проблемът е в това, че често пъти подобни, иначе добри идеи, се превръщат в начин на подмяна и то на масова подмяна на хора. Опасявам се, че този закон дава поредната възможност масово да бъдат подменени хора. Не че мога да си представя, че в културата може да има политика и не че ми се иска да вярвам, че може отнякъде да се намерят сини, червени, герберски или някакви други директори на културни институти, но за съжаление прекалено често сме били свидетели точно на това в досегашната практика на това управление, така че това ще ме накара да се въздържа относно закона. И пак казвам: не защото подлагам на съмнение необходимостта от конкурси и необходимостта от еднакви условия за назначаване на всички,

Уважаеми колега Кутев, аз мисля, че страхът Ви е абсолютно неоправдан, тъй като културните институции изискват специално образование. Като доказателство ще Ви изчета извадка от наредбата, която е на Министерство на културата, във връзка с конкурсите за директори на държавни културни институти, в която конкретно за кандидатите за длъжността институт в чужбина, освен общо изискващите се документи, се изисква и документ, удостоверяващ професионален опит в областта на международното културно сътрудничество, документ за владеене на езика на страната домакин, посочена в заповедта, и документ, удостоверяващ владеенето на английски, френски или немски език, ако кандидатът притежава такъв. че след като ГЕРБ е излязъл с позиция за една прозрачност, ще си позволи да променя тези изисквания. Още повече, че ние държим на високия професионализъм на кадрите, които предлагаме, и културните институти в чужбина би трябвало да бъдат оглавявани от хора, които разбират от култура, но които са и международно признати. Освен това в правното законодателство абсолютно право на работодателя е да предяви изискванията за заеманата длъжност, така че не мисля, че има някаква причина да се притеснявате от занижаване на критериите. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Колеги, съжалявам, но не съм съгласен, че нямаме никакво основание да се притесняваме от занижаване на критериите и от тяхната промяна. Още повече, че имаме очевидния пример с Музикалния театър. Да не давам определение, защото аз нямам нищо против човека. Не го и познавам, но фактът е, че имаме очевиден проблем, очевидни протести, очевидно несъответствие поне по това, което аз виждам в длъжностната характеристика и, примерно, в образователната квалификация на този човек. Мисля, че имаме всички основания за притеснение, съжалявам. Благодаря на господин Кутев. Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания законопроект? Заповядайте,

три години не са достатъчен период за един директор, който иска да е полезен и ако трябва да прави някакви съществени промени, еле пък за тези, които са в чужбина. Той докато се опознае само с контрагентите там, ще мине една година. Как сте определили срок от три години? Не е ли по разумно да се помисли

ще ни запознае народният представител Живко Тодоров. Имате думата,

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8,

Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 3.

Предложение от народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев: „В § 3, по чл. 16, в нова т. 7а, след думите „приема с решение” да се добави „програма и/или” и текстът продължава.” Комисията подкрепя предложението.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! И в Комисията по външна политика и отбрана поставих въпроса за това, че се променят наименованията, по-скоро се обръща словоредът в наименованията на висшите те се казваха „висши военни училища”, а сега стават „военни висши училища”. Аз не виждам логика в едно такова обръщане на словореда, след като във всички останали вузове - така наречени в България висши училища, университети и така нататък, прилагателното „висш” винаги е първо. Такава е традицията в българския език, така е прието да се наричат всички подобни заведения в България и не виждам някаква логична причина да се прави подобно изключение, що се отнася до военните училища. Затова

Заповядайте, проф. Станилов.

военни висши училища значи, че „военните” се отнасят за всички висши училища. Висши военни училища в някакъв смисъл могат да бъдат парцелирани и това вносителите би трябвало да го обяснят, за да стане точно.

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От репликата разбирам, че и проф. Станилов споделя моето мнение, че няма логична причина, обяснение да се прави подобна промяна и да се обръща словоредът, който е приет като традиция в българския език за обозначаването на висшите училища в България. Така че аз предлагам специално този въпрос да бъде подложен на отделно гласуване и принципно ние да решим, тъй като и по-нататък се използва този променен словоред, променен словоред, дали сме съгласни тук да се направи подобно изключение, за което така или иначе не сме получили някакво логично обяснение. Благодаря.

Господин Ангелов, заповядайте. Имате възможност да обясните. Не знам дали чухте извън залата,

промяната се налага от следния факт. Има Закон за висшето образование, който важи за всички висши училища. Специалният закон – Законът за отбраната и въоръжените сили, третира въпроса за специални висши училища, вид държавни училища, затова в законопроекта е записано „военни висши училища”. Даваме най-напред определението на специализацията на съответното училище и след това общия термин „висши училища”. Благодаря на заместник-министъра. Има ли други съображения? Подлагам на гласуване постъпилото предложение от народния представител Четин Казак - да бъде обърнат словоредът в т. 8.

първо Вашето предложение за промяна в т. 8 на предложението на комисията. Това постъпи като предложение в пленарната зала и това мога да подложа на гласуване, след което, в зависимост от решението при това гласуване, ще подложа ан блок на гласуване цялата норма. Моля народните представители да се съсредоточат.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето предложение по същество е да отпадне т. 2 от § 4, тъй като тя касае принципно този въпрос. От нея се поставя началото, което след това се среща вече и в други текстове, за обръщане на словореда в наименованието на висшите военни училища. Не е точно това, което предлагате, тъй като сега действащият текст в т. 2 третира военни академии и висши военни училища, а предложението е целият текст да се замени с „военни висши училища”,

в чл. 16, т. 8 „военни висши училища” – така както го предлага комисията, да не се приема, а да се замени с текста

Процедура или прегласуване, господин Благодаря Ви, госпожо председател. Вземем думата, за да направя процедурно предложение за прегласуване. Моля колегите да имат предвид, че няма достатъчно сериозни и убедителни аргументи в предложението на вносителите за промяна в наименованието. Всички ще се съгласите, че общият белег е висш, след което следва военно. По начина, по който има висше, следва техническо училище. Няма особена логика в тази промяна в наименованията. Винаги е било Висше военно, след което военноморско, военновъздушно, артилерийско училище. Само си представете заради тази механична промяна, за която, пак казвам, не чуваме и не чухме убедителни аргументи, колко допълнителни разходи биха били направени, само за да се приведе в съответствие всичко онова, което имате като документация в съответните засега висши военни училища. Второ, в Акта за създаването на училищата е упоменато висше военно. От това следва ли, че трябва да има промяна и в акта на създаването, което всъщност е първопричината за съществуването и функционирането на висшите военни училища. Затова ви моля колеги, подкрепете предложението за отпадането на този текст. Няма да нарушим по никакъв начин

Може би има логика? Това е добронамерено, просто да обсъдим този текст, да кажат какви са им съображенията.

Военната академия „Георги Стайков Раковски” също е висше училище и тя работи по Закона за висшите училища. Затова военни висши училища е събирателно на всички висши училища в системата на Министерството на отбраната това е първото. Второ, не се налага никакво, повтарям, никакво преглеждане на други актове с оглед на тази промяна. Защо? Защото всички военни висши училища, включително и Военната академия, имат своите решения, в които са определени конкретно техните наименования – било то Военна академия „Георги Стойков Раковски”, било то Национален военен университет. (Реплики от КБ.) Какъвто искате елемент да вземете от военно-образователната система, тя си има своя акт на Народното събрание, което е утвърдено с решение какво тя прави или то прави съответно за военното образование. Има смисъл и в други членове на закона, за които след това са предложени от ... Уважаеми народни представители, например там в закона да се изпишат конкретно: Военна академия „Георги Стойков Раковски” – какво прави, военно училище какво прави и т.н. Както Както е и в сега действащия закон. Целта е да се сложи едно общо понятие, а на базата на самата процедура за създаване, преобразуване и закриване на военно висше училище, това е правомощие на Народното събрание. Така че ако възникне необходимост от промяна на съответното наименование, то ще бъда пак с акт на Народното събрание или на предмета на неговата дейност. Нищо не предопределя това включване на военните академии, защото по характер Военната академия, макар и като наименование академия, е висше училище, действащо по Закона за висшето образование и по този закон. Благодаря

Смисълът е следният – с общото понятие „военно висше училище” - в него включваме и военни академии. Тоест, заменя се целият текст „военни академии”и „висши военни училища”. Това е смисълът. ЦАЧЕВА: Явно има нужда от изяснение. Обявявам 15 минути почивка.